Nastavljamo sa sjednicom i prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište, hitni postupak, P.Z. br. 385. Predlagatelj zakona je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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede gospodin Stjepan Mikolčić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Prije nego što počnem navoditi razloge za izmjene i dopune ovoga zakona dozvolite mi da se ipak ukratko osvrnem na okolnosti i vrijeme u kojima je zakon donijet. Tada je proizvodnja kruha i peciva, a riječ je o 2004. godini, proizvodnja kruha i peciva u Republici Hrvatskoj prije donošenja zakona iznosila je oko 145 tisuća tona, što znači da je godišnja potrošnja pekarskih proizvoda po glavi stanovnika iznosila 32 kilograma, a dnevna svega 0,088 Stvarna potrošnja bila je daleko veća, što je ukazivalo na činjenicu da se velika količina pekarskih proizvoda proizvodi i prodaje izvan kontrole nadležnih institucija, odnosno u zoni sive ekonomije. Procjene su bile gotovo od 40 do 50%. Što je naravno znatno nanosilo štetu državnom proračunu. Kako bi se stanje u ovoj djelatnosti popravilo i što veći dio proizvedenih pekarskih proizvoda stavio pod nadzor, Vlada Republike Hrvatske zadužila je naše ministarstvo da se izradi ovaj zakon i podzakonski propisi kojima se treba urediti tržište mlinarsko pekarskih proizvoda. I upravo zakonom o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište, koji je donijet 2004. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske u cilju suzbijanja sive ekonomije u području mlinarsko pekarske industrije. Donošenjem Zakona za stavljanje brašna na tržište Vlada Republike Hrvatske i resorno ministarstvo uspjeli su napraviti reda na tržištu brašna, te se siva ekonomije u proizvodnji i prometu brašna i mlinsko pekarskih proizvoda iz godine u godinu kontinuirano smanjuje. Stupanjem na snagu ovog zakona osnovan je registar mlinara, pekara, proizvođača namjenskih smjesa i koncentrata kao i registar uvoznika brašna i namjenskih smjesa i koncentrata. I na temelju izdanih evidencijskih markica za brašno kojih je u 2008. godini izdano 41 milijun 166 tisuća 640 komada različitih vrsta, ministarstvo ima sada točnu evidenciju o proizvodnji i uvozu brašna i namjenskih smjesa i koncentrata. Evo ja ću samo osvrnuti se na ovaj podatak da zaista sada imamo konkretne količine naših potreba za ovim prerađevinama, odnosno robama i da je on približno recimo ekvivalentu 550 do 600 tisuća tona pšenice o kojim se danas ovih dana intenzivno raspravlja. Prema podacima državnog inspektorata za 2008. godinu inspektori su ukupno obavili tisuću 875 inspekcijskih nadzora u području proizvodnje i prometa pekarskim proizvodima. I utvrdili su 582 prekršaja, što znači da je broj prekršaja u odnosu na broj nadzora bio na razini 31%. Taj postotak u 2007. godini iznosio je 38%, a u 2006. čak 48%. 48%. Rezultat svega toga je da se tijekom 2008. godine zatvorilo 55 pekarnica, u 2007. 105, a u 2006. kada je bilo naviše ovih prekršaja čak 177 iz razloga nepoštivanja ovoga zakona i njegovih provedbenih propisa. Iz prezentiranih podataka vidljivo je da se siva ekonomije nije u potpunosti eliminirala, ali je također vidljivo da se iz godine u godinu taj postupak smanjuje. jedan od razloga zbog čega se rade izmjene i dopune ovoga zakona je taj što uvoznici brašna, namjenskih smjesa i koncentrata nisu ministarstvu bili obvezni dostavljati izvješća o uvezenim količinama brašna, stoga je dopuna bila neophodna radi usklađenosti evidentiranih količina brašna iz uvoza s evidencijama o izdanim markicama. Daljnji razlog za izmjene proizlazi iz nalaza Državnog inspektorata u nadzorima pekarnica iz kojih je uočena potreba proširenja obuhvata u evidentiranju količina brašna upotrijebljenih za pekarske i druge proizvode u čiji sastav ulazi i brašno, a što do sada nije taksativno bilo navedeno recimo primjer, kolači i određene njegove vrste, pite ili slični proizvodi radi evo kompletne usklađenosti evidentiranih količina u knjizi evidencija utroška brašna koju se evo popularno naziva i KEUB. Isto tako daljnja izmjena proizlazi iz inspekcijske prakse i preporuke sadržane u izvještaju Državnog inspektorata da se u inspekcijskom postupku i u kaznenim odredbama zakona omogući iznimka da se mjera pečaćenja objekta u slučajevima kojom se kod proizvođača pekarskih proizvoda koji su prekršili odredbe zakona, zatvara pekarski pogon na 30 dana u ovim sada evo novim okolnostima neće provoditi u koliko se u roku od 5 dana dostave dokazi da su utvrđeni nedostaci otklonjeni kao i dokaz o izvršenoj uplati novčanog iznosa od 30 tisuća kuna kao sankcije u korist državnog proračuna. A na istovjetan način kako se ove sankcije od Državnog inspektorata odrađuju u ugostiteljskim i trgovačkim objektima sukladno Zakonima o trgovini, odnosno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Smatramo da će ove izmjene i dopune zakona pridonijeti boljoj kontroli i nadzoru proizvodnje i prometu mlinsko pekarskih proizvoda, da će one još više utjecati na smanjenje sive ekonomije u predmetnom sektoru i smatramo da u ovim okolnostima će biti jedan od značajnih antirecesijskih poteza koje poduzima Vlada Republike Hrvatske. To bi bilo za uvod sve i ja sam dobio već na početku amandman Odbora za zakonodavstvo koji je prije svega evo da tako kažem nomotehničke naravi i kao takvog ga možemo prihvatiti. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Primjenom odredbi Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište kroz sistem obilježavanja brašna evidencijskim markicama stavljena je pod nadzor proizvodnja i uvoz pšeničnog, raženog i kukuruznog brašna te gotovih smjesa i koncentrata za pekarske proizvode tako da je siva ekonomija u ovoj djelatnosti svedena na najmanju moguću mjeru. Kao logičan slijed pokazala se potreba za donošenjem pravnog okvira za stavljanje pod nadzor i proizvodnje i prometa pekarskih proizvoda gdje je zbog nepostojanja propisa o utrošku odnosno "randmanu" brašna postojala mogućnost proizvodnje i prometa znatnih količina pekarskih proizvoda bez financijskog nadzora a koji su nažalost određeni subjekti obilato koristili. Stoga je Hrvatski sabor donio 17. studenog 2005. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište a koji je stupio na snagu 6. prosinca 2005. Najvažnija izmjena Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište bio je izmijenjeni stavak 3. članka prema kojem ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisuje najviše količine brašna koje se mogu utrošiti za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda te način vođenja evidencije o tome. Temeljem ovlasti iz ove odredbe nadležni ministar donio je i Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda koji se počeo primjenjivati 1. siječnja 2006. godine. Glavni cilj i zakona i pravilnika bio je dakle suzbijanje sive ekonomije na spomenutom području. Razvidno je iz Godišnjeg izvješća Državnog inspektorata za 2008. kako je u tisuću 875 inspekcijskih nadzora došlo i našlo 582 prekršaja ili je to 31% ukupno nadziranih. Manje je to za 7% u odnosu na 2007. ili 17% manje nego 2006. U izmjene i dopune zakona ide se zbog činjenice što uvoznici brašna, namjenskih smjesa i koncentrata nisu ministarstvu bili obvezni dostavljati izvješća o uvezenim količinama brašna pa se naravno uvezena uvezena količina brašna nije mogla uskladiti s izdanim markicama. Ja bih tu dodala da je suviše vremena proteklo i da smo trebali tu odredbu puno ranije unijeti kao promjenu u zakon. Daljnji razlog za izmjene proizlazi iz nalaza Državnog inspektorata u nadzorima pekarnica iz kojih je uočena potreba proširenja obuhvata u evidentiranju količina brašna upotrijebljenih za pekarske i druge proizvode u čiji sastav ulazi brašno radi usklađenosti evidentiranih količina u knjizi evidencije utroška brašna. Nadalje, izmjena proizlazi iz inspekcijske prakse i preporuke sadržane u Izvještaju Državnog inspektorata za 2008. da se u inspekcijskom postupku i u kaznenim odredbama zakona omogući iznimna da se mjera pečačenja objekta kojom se kod proizvođača pekarskih proizvoda koji su prekršili odredbe zakona zatvara pekarski pogon na 30 dana neće provoditi ukoliko se u roku od od 5 dana dostave dokazi da su utvrđeni nedostaci otklonjeni kao i dokaz o izvršenoj uplati novčanog iznosa od 30 tisuća kuna u korist državnog proračuna a na istovjetan način kako se ove sankcijske odredbe provode u ugostiteljskim i trgovačkim objektima. Zastupnici kluba HNS-a podržat će ove promjene i izmjene Zakona o stavljanju brašna na tržište. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolege saborski zastupnici. Prije pet godina Hrvatski sabor je donio Zakon o posebnim uvjetima stavljanja brašna na tržište. Taj dokument možemo smatrati prekretnicom jer smo donošenjem toga zakona uspostavili mehanizam za obračun sa sivom ekonomijom u području prometa brašnom i pekarskim proizvodima. Dakle, tim zakonom su na neki način udareni temelji upravo za obračun sa sivom ekonomijom. Sukladno zakonu donesen je i Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama, ustrojen je Registar mlinara, proizvođača namjenskih smjesa i koncentrata i isto tako i Registar uvoznika brašna, smjesa i koncentrata. Sve to omogućilo je uvođenje reda na tržištu i omogućilo gospodarskoj inspekciji puno kvalitetniji nadzor. Također značajan doprinos u suzbijanju sive ekonomije i pomoć u inspekcijskom nadzoru omogućilo je donošenje 2006. godine Pravilnika o količinama brašna za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda i isto tako uvođenje obveze pekarima da moraju voditi knjige evidencije utroška brašna tzv. KEUB radi praćenja potrošnje brašna i proizvedenih količina pekarskih proizvoda. Može se reći da smo u rijetko kojem segmentu poljoprivrede i prehrambene industrije tako studiozno i sustavno locirali kritične točke u kojima je postojao i za prijevaru i isto tako da smo nametnuli evidenciju i proceduru koje su pretpostavka uspostave tržišnog reda i učinkovitog inspekcijskog nadzora. Kako se ovaj sustav pokazao u praksi najbolje govori podatak pri istoj razini inspekcijskog nadzora, iz godine u godinu broj prekršaja se smanjuje. Ovaj zakon, ove izmjene i dopune dodatno su poboljšanje sustava. Ovim izmjenama i dopunama zakona uvoznici brašna namjenskih smjesa i koncentrata dobivaju novu obvezu koju do sada nisu imali. Dakle, da moraju dostavljati izvješća o uvezenim količinama brašna što ministarstvo osigurava bilanciranjem evidentiranih količina brašna iz uvoza sa evidencijom izdanih markica. Također povećava se obuhvate evidentiranja brašna upotrijebljenih za širi spektar pekarskih i drugih proizvoda u čini sastav ulazi i brašno. Izmjena koja se uvodi vezano uz pečaćenje i zatvaranje objekata Klub Hrvatske Demokratske Zajednice

i da naglasak bude na uklanjanju nedostataka i na izvršavanju sankcija, odnosno financijskih obveza prema državnome proračunu. Sve ove izmjene doprinijele su smanjenju sive ekonomije i povećanju konkurentnosti u području tržišta brašnom. Zbog svega navedenog Klub Hrvatske Demokratske Zajednice podržava donošenje ovoga zakona. Hvala Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite Zahvaljujem se gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Temeljem statističkih podataka proizvodnja kruha i peciva Republici Hrvatskoj prije donošenja Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište iznosila je oko 145 tisuća tona što znači da je godišnja potrošnja pekarskih proizvoda po glavi stanovnika iznosila 32,2 kg a dnevna svega 0,088 kg. Stvarna potrošnja je bila daleko veća što je ukazivalo na činjenicu da se velika količina pekarskih proizvoda proizvodi i prodaje izvan kontrole nadležnih institucija odnosno na crno. Kako bi se stanje u ovoj djelatnosti popravilo i što veći dio proizvedenih pekarskih proizvoda stavio pod nadzor, Vlada Republike Hrvatske zadužila je Ministarstvo poljoprivrede da izradi zakon i podzakonske propise s kojima će se urediti tržište mlinsko pekarskih proizvoda. Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište donesen je 2004. godine na prijedlog Vlade Republike Hrvatske a u cilju suzbijanja sive ekonomije u području mlinsko pekarske industrije. Donošenjem Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Vlada i resorno ministarstvo uspjeli su napraviti reda na tržištu brašna te se siva ekonomija u proizvodnji i prometu brašna i mlinsko pekarskih proizvoda iz godine u godinu kontinuirano smanjuje. Stupanjem na snagu ovoga zakona osnovan je registar mlinara, pekara, proizvođača namjenskih smjesa i koncentrata kao i registar uvoznika brašna, namjenskih smjesa i koncentrata. Na temelju izdanih evidencijskih markica za brašno kojih je u 2008. godini izdano 41 milijun 166,640 komada različitih vrsta, ministarstvo ima točnu evidenciju o proizvodnji i uvozu brašna, namjenskih smjesa i koncentrata. Prema podacima državnog inspektorata za 2008. godinu inspektori su ukupno obavili tisuću 875 inspekcijskih nadzora u području proizvodnje i prometa pekarskih proizvoda i utvrdili 582 prekršaja. Što znači da je broj prekršaja u odnosu na broj nadzora bio 31%. Taj postotak je u 2007. godini iznosio 38 a u 2006. 48%. Tijekom 2008. godine inspektori su zatvorili 55 pekarnica dok je broj zatvorenih pekarnica u 2007. godini iznosio 105, u 2006. 177. zbog nepoštivanja odredbi Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište kao i podzakonskih propisa. Iz prezentiranih podataka vidljivo je da se siva ekonomija nije u potpunosti eliminirala ali je također vidljivo da se iz godine u godinu taj postotak smanjuje. Jedan od razloga zbog čega se rade Izmjene i dopune Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište je taj što uvoznici brašna, namjenskih smjesa i koncentrata nisu ministarstvu bili obvezni dostavljati izvješća o uvezenim količinama brašna stoga je dopuna bila neophodna radi usklađenosti evidentiranih količina brašna iz uvoza, sve evidencijama o izdanim markicama. Daljnji razlog za izmjene proizlazi iz nalaza državnog inspektorata, u nadzorima pekarnica iz kojih je uočena potreba proširenja obuhvata u evidentiranju količina brašna upotrijebljenih za pekarske i druge proizvode u čiji sastav ulazi i brašno, znači kolači, pite i slično radi usklađenosti evidentiranih količina u knjizi evidencije utroška brašna. Isto tako, daljnja izmjena proizlazi iz inspekcije prakse i preporuke sadržane u izvještaju državnog inspektorata da se u inspekcijskom postupku i u kaznenim odredbama zakona omogući iznimka da se mjera pečaćenja objekta kojom se kod proizvođača pekarskih proizvoda koji su prekršili odredbe zakona zatvara pekarski pogon na 30 dana neće provoditi ukoliko se u roku od 5 dana dostave dokazi da su utvrđeni nedostaci otklonjeni kao i dokaz o izvršenoj uplati novčanog iznosa od 30 tisuća u korist državnog proračuna a na istovjetan način kako se ove sankcijske odredbe provode u ugostiteljskim i trgovačkim …/Govornik se ne razumije./…. Smatram da će ove izmjene zakona pridonijeti boljoj kontroli i nadzoru proizvodnje i prometa mlinsko pekarskih proizvoda i stoga ću podržati donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem se.

državni tajniče, kolegice i kolege. Dozvolite da sa nekoliko riječi podržim ovu aktivnost koja se radi a vezana je za Izmjene i dopune zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište. Jer razloga svakako ima da se uspostavi određeni tržišni red. Prije 5 godina kao što se govori u materijalu donošenje Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Vlada je s tim zakonom, odnosno Sabor donošenjem, napravila određeni red u tržištu brašna. Međutim, upravo uspostavljanje takvog reda bila je i obveza pa i potreba jer ono što se dešavalo na tržištu brašna sigurno je oštećivalo na neki način dvije vrste i proizvođača pšenice, a isto tako i potrošače odnosno konzumente, stanovništvo koje su koristili kruh odnosno određene proizvode od brašna. Jer uvijek je bilo poznate, na neki način, dostatne količine pšenice koja se je trebala proizvoditi u Hrvatskoj, oko 600 tisuća smo govorili. Međutim, pitanje potrošnje brašna nikada nije bilo u nekim okvirima koji bi govorili da je ta pšenica upravi i prerađena i potrošena u Hrvatskoj. Ono što se tada dešavalo i što su ukazivali često baš i na raznim skupovima i naši proizvođači pšenice te razlike između kilograma pšenice, kilograma brašna, odnosno kilograma proizvedenog kruha. Bilo je to na neki način i vrijeme kada je bujalo otvaranje pekara, kada je to bila jedna od najunosnijih proizvodnji i upravo zbog toga je normalno dolazilo i do određenoga nesrazmjera sa proizvođačima, ali isto tako i potrošačima brašna. Ono što se dešavalo svakako se odnosilo na to da su veće količine brašna i nelegalno ili preko neke granice, posebno iz susjedne nam Bosne i Hercegovine, dolazile u Hrvatsku i na crnom tržištu je na neki način su završavale u proizvodnji stvarala se određena dobit kod onih koji su to proizvodili i na taj način stvarali su sebi jedan ekstra dobit ekstra dobit koja normalno nije bila u funkciji ni proizvođača pšenice, ali isto tako ni potrošača nego su pojedinci to koristili. Upravo zbog toga uvođenje tržnoga reda od prije pet godina, stvaranje markice za brašno, mislim da je to bio jedan prelomni trenutak koji je ipak počeo spašavati ovu stvar vezano za korištenje korištenje toga brašna i onaj dio crnog tržišta koji je tada bio na jednoj na jednoj visokoj razini, odnosno cijena je bila takorekuć nedodirljiva. Nije se ni znala ni kolika je ni pošto je to brašno, ali uglavnom kruh je bio taj koji je kao konačni proizvod izlazio iz te proizvodnje, na kojega se vrlo malo moglo djelovati, na tu cijenu toga kruha, a u isto vrijeme su pojedinci dobro zarađivali. Druga stvar koja je bila evidentna i koju se vjerojatno bi trebalo i dalje još i više provoditi, to je pitanje kvalitete kvalitete tih proizvoda, količine brašna odnosno kvalitete toga brašna koje se koristi u pekarskoj proizvodnji i načina da li uistinu u konačni proizvod, kruh, pecivo ili slično, dolaze dovoljne određene količine i brašna koje su i kvalitete koje propisuju. Mislim da evo i ovaj sljedeći predložene promjene posebnim uvjetima zakona, sigurno će isto također vjerojatno dovesti do jedne veće koristi da se na kvalitetan način i ta proizvodnja odvija. Osim toga drugo je još jedno pitanje, pitanje higijenskoga minimuma u proizvodnji i korištenja toga brašna u pekarama jer uvijek smo svjesni da u današnjem vremenu mnogi još nisu u potpunosti savladali taj higijenski minimum i da imamo često puta i evidentne takve pekarnice koje sigurno ne bi trebali egzistirati kao takve i proizvoditi hranu. Normalno da nije isto u jednoj uređenoj, higijenski ispravnoj pekarnici koja ima i određene inženjere, određene ljude iz struke koji se bave, iz prehrambene struke prvenstveno, s tom proizvodnjom i drže jednu kontrolu da nije isto kao i pojedinci gdje nažalost imamo priliku vidjeti da tamo taj higijenski minimum je daleko od zadovoljavajućega i da se upravo dešavaju neke stvari da pronalazi se u kruhu i određeni strani predmeti koji sigurno kao takvi ne spadaju tamo. Na kraju, mislim da ovakav, ove izmjene koje su eto ispadaju samo u par članaka, ali sigurno u biti mnogo toga će izmijeniti. na kraju da kažem, sigurno da bi trebali biti i dati jedno dostatno poboljšanje u toj proizvodnji, u kontroli te proizvodnje, ali isto tako u financijskim malverzacijama. I zbog toga mislim da na ovaj način ne samo da štitimo potrošača kao konzumenta konačnog, nego i proizvođača koji će na taj način ako se to na transparentni način, cijena pšenice prevodi u cijenu brašna odnosno cijenu kruha, mislim da će na taj način i sami proizvođači pšenice, što nam je svakako cilj, isto profitirati i zadobiti onaj iznos sredstava za vrijednost robe koju su i proizveli. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku. Gospodin zastupnik Goran Heffer. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine Bodakoš, rekli ste da će navedene promjene isto sigurno vjerojatno doprinijeti poboljšanju. Dakle, upravo ova vaša riječ vjerojatno me je nagnula na repliku. Naime, siva ekonomija u području pekarskih proizvoda još uvijek jako dobro funkcionira. To mi svi dobro znamo, jer evo i sam pokazatelj da gotovo trećina te proizvodnje je još uvijek u toj sferi. To zasigurno nameće prije svega inspekciji dodatni napor jer ovih 1800 i nešto njihovih pregleda u toku jedne godine, pitanje je koliko je to ustvari puno, koliko je malo. ovo područje gospodarsko jeste bitno, ali i područje sanitarnoga je rekao bih još bitnije, no ja bih ukazao na pitanje vezano uz ovaj članak 2. stavak 5. dakle uz glavnu izmjenu vezano uz mogućnost da onaj tko je uhvaćen u prekršaju tijekom pet dana uplati 30 tisuća kuna i ne bude mu zapečaćena prostorija odnosno mjesto gdje izrađuje kruh ili recimo pekarske proizvode. Nije isto ako je riječ o seoskoj pekari koja radi 500-tinjak kilograma brašna dnevno ili o pekarskoj industriji koja desetine tona brašna u toku dana kroz svoju proizvodnju provlači. Što je sa onima koji učestalo krše zakon na način da tijekom godine više puta bivaju od strane inspekcije upozoreni na kršenje zakona? postoji li kakva sankcija dodatna ili će neki poput velikih proizvođača koristiti upravo ovu varijantu kao alternativu za legalni način rada? Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor, gospodin Dragutin Bodakoš. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Državni tajniče. Kolega Heffer, ovo što kažete vezano i za sivu ekonomiju ona je sigurno na žalost kod nas u Hrvatskoj prisutna ne samo u ovoj proizvodnji, nego još ima nekih proizvodnji koje muku muče upravo sa tim sivim tržištem, odnosno proizvodnjom koja nije pod kontrolom. Ovakove sankcije koje bi trebale ići prema onima koji se ne bave, odnosno ne rade prema kvaliteti i prema zahtjevima koje bi trebali imati, normalno da inspekcija od one tržišne inspekcije normalno, gospodarske inspekcije, pa preko sanitarne inspekcije treba stvoriti takove uvjete da toga bude što manje. Normalno da i zakonske odredbe i zakonski poticaji koji proizlaze i koje donosimo u ovome Saboru da oni kao takovi također imaju jednu, imat će i tada i te inspekcije jednu veću potporu, a isto tako ćemo i ljudima, onim proizvođačima da normalno ne može se u ovome trenutku kada je posebno i država i cijela naša zemlja u poteškoćama da na jedan netransparentan način da se stiču određena bogatstva, odnosno određena dobit. To je ono što mislim da uz onaj higijenski dio također treba biti naglašeno i da će vjerojatno i dati određene rezultate. Hvala. Hvala. I zaključno, državni tajnik gospodin Stjepan Mikolčić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Ja prije svega evo zahvaljujem se na raspravama koje ste imali, a još više na podršci koju ste nam dali za ove izmjene i dopune kako bi evo u zakonu otklonili nedostatke i on apsolutno ispunio svoju svrhu i uredio ovo područje mlinarsko-pekarskih proizvoda, odnosno brašna. Ja se zahvaljujem i na ovim primjedbama, no evo htio bih replicirati. Vis a vis ovih inspekcijskih nadzora. Samo je jedan uz da tako kažem segment u sektoru bio predmet nadzora, a to bilo je riječ o pekarnicama. Tu je uočeno da tako kažem u 30% tih nadzora da su bili određeni nedostaci veće ili manje prirode. To ne znači da je 30% evo da tako kažem sive ekonomije u ovom segmentu. Ja sam govorio da sada apsolutno imamo 40000 tona brašna koje su hrvatske potrebe i da se ono legalno prometuje, da je ono kompletno evidentirano i da je to a propos onim količinama pšenice o kojima danas pričamo da su naše potrebe od 550 do 600000 tona. Ja sad sa aspekta evo higijenskih uvjeta o kojima ste govorili mogu reći usvajajući da tako kažem nove odredbe da tako kažem pravne stečevine Europske unije aquisa koje su prenijete u naše zakonodavstvo, prije svega Zakon o hrani i Zakon o veterinarstvu tzv. higijenski paket je da tako kažem nadzor u proizvodnji hrane od polja do stola. Mi smo već otišli znatno naprijed na način da smo apsolutno u pojedinim segmentima ako je riječ o subjektima u poslovanju sa hranom prije svega animalnog podrijetla išli da tako kažem

I ovdje imamo sada ovdje zoran primjerak. Moram reći onaj podatak, evo nisam u uvodnoj raspravi rekao. Od ovih 400000 brašna koji se melje i koji se legalno prometuje 70% brašna melje 10 mlinara, 10 najvećih mlinara, a u registru mlinara imamo 193 subjekta. Prema tome, sad smo i vidjeli gdje je eventualno ta rizična skupina subjekata u ovom sektoru i na njih će biti na neki način evo sada fokusirana i naša da tako kažem pažnja u smislu inspekcijskog nadzora koje ćemo ubuduće raditi u evo da tako kažem segmentima i namjerama o kojima sete vi vi ovdje zastupniče govorili. Pa evo mislim da je to dovoljno. Još jednom evo zahvaljujem se na podršci koju ste nam ukazali vis a vis izmjena i dopuna ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Bebić, Luka